Nastavljamo sa radom. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, drugo čitanje, P.Z. br. 98;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 Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. … /Upadica Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. S obzirom na utvrđeni dnevni red i točke koje su bile predviđene i na ove nagle promjene koje se događaju tražim u ime kluba HDZ-a stanku od 15 minuta. Hvala. U ime kluba HDSSB-a izvolite kolega Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine potpredsjedniče iz istog razloga i klub HDSSB-a traži stanku od 15 minuta.